**Jarnjak, Ivan (HDZ)** I konačno - Konačni prijedlog Zakona o trgovini, drugo čitanje, P.Z.E. br. 21 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovo je drugo čitanje zakona i sukladno članku 164. Poslovnika, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada u drugo čitanje šalje Konačni prijedlog Zakona o trgovini i dopustite mi da i cijeneći vaše vrijeme, kratko rezimiram izmjene, odnosno dopune u odnosu na prvo čitanje i skrećem pozornost na članak 58. odnosno 59. ovog konačnog prijedloga zakona koji se odnosi na radno vrijeme i to na način da za drugo čitanje radno vrijeme od ponedjeljka do subote traje najranije od 6 sati u jutro, a prodavaonice završavaju sa radom najkasnije do 21 sat. nedjelja, odnosno dana blagdana radi se o bazno neradnoj nedjelji kao i neradnim blagdanima naravno ukoliko je to ovim zakonom drukčije predviđeno. Pa tako od 1. lipnja do 1. listopada uvažavajući povećan priliv i potrošnje i potrošača i njihovih interesa kao i tijekom mjeseca prosinca prodavaonice mogu raditi nedjeljom. U slučaju rada nedjeljom, prodavaonice tada najranije započinju sa svojim radom u 7 u jutro, a završavaju najkasnije sa svojim radom do 14 sati. Što se blagdana tiče kao što je Uskrs, badnjak, te 31. prosinac odnosno stara godina, ukoliko taj dan pada upravo u radni dan, prodavaonice sa radom završavaju tog dana do 15 sati. Što se tiče članka 59. u ranijoj verziji ograničili smo što se kvadrature tiče prodavaonice na malo unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja, međutim sugestije i konzultacije sa pravnom strukom sugerirale su da ovih 80 m2 ne ne predstavimo u drugom čitanju obzirom da je to potencijalno ograničenje. Jedan kratak rezime vezano za djelatnost trgovine obzirom i na broj zaposlenosti i na broj prodavaonica, bitno je spomenuti da trgovina, odnosno djelatnost trgovine u kompletnom udjelu bruto društvenog proizvoda iznosi 10,8% i pokazuje trend stalnog rasta broja zaposlenosti u ovoj djelatnosti. Prema najnovijim podacima za prvo tromjesečje ove godine, broj zaposlenih u djelatnosti trgovine iznosi 256 tisuća 373 zaposlenih od čega 209 tisuća 560 u trgovačkim društvima, a 46 tisuća Udio zaposlenih u trgovini u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Hrvatskoj iznosi 17%. Iz ovih podataka vidljivo je da je trgovina kao djelatnost kako u funkciji potrošača tako i u funkciji spomenutih 256 tisuća zaposlenih ljudi u djelatnosti trgovine, naravno s ciljem stvaranja boljih uvjeta poslovanja kao i suzbijanja nelojalne utakmice i sive ekonomije. Osim izloženih izmjena i dopuna koje smo pripremili za drugo čitanje, ja bih još jednom rezimirala i ostale vrijednosti ovog zakona te skrećem pozornost da nad ovim Zakonom o trgovini predviđamo uvođenje novina kao što su definiranje ekonomskih pojmova iz djelatnosti trgovine, propisivanje uvjeta tko može obavljati djelatnost trgovine, pod kojim uvjetima, propisivanje vrste prodajnih objekata, također tipologiju prodavaonice, propisivanje postupka i uvjeta izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti za obavljanje Također u projektu HITRORez sugerirano je ukinuti obvezu vođenja popisa trgovine na, popisa robe u trgovini na malo što znači da napuštamo formu za vođenje popisa trgovine. Ona je sada slobodna i podaci koji su nam potrebni vezano uz provođenje ovog zakona gospodarski subjekt, trgovac, voditi će na sebi najprimjereniji način uz naravno uvjet da one podatke koje tražimo prikaže u zadanom roku. Ovaj je novela svakako pozdravljena od strane gospodarstva. Također usvajanje tipologije prodavaonice koju reguliramo ovim zakonom putem pravilnika, a u intenzivnoj suradnji sa zainteresiranim komorama kao što su Obrtnička komora i Gospodarska komora temelje za izradu buduće strategije razvoja trgovine u Hrvatskoj. Ne manje važno bitno je za spomenuti da danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju u obvezi smo preuzeti zajedničku trgovinsku politiku Europske unije što ovim zakonom i činimo što se prije svega odnosi na odredbe koje reguliraju uvjete za obavljanje trgovine sa inozemstvom, odredbe vezane uz trgovinske zaštitne mehanizme kao što su mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza, antidampinške i kompenzacijske mjere. Zaključno. Ocjenjujemo da će ovim zakonom osigurati se bolji uvjeti poslovanja za sve gospodarstvenike koji se bave djelatnošću trgovine te se minimizirani zlouporaba na svim razinama koja se u ovoj djelatnosti pojavljuje kao što su nelojalna tržišna utakmica i siva Međutim smatramo da će ovaj zakon također izazvati pozitivne učinke i za zaposlenike i za potrošače kroz bolje uvjete rada, višu razinu usluge prema potrošačima, a također i nižu cijenu konačnog proizvoda. Zahvaljujem na vašoj pažnji, a usput koristim priliku zahvaliti svim odborima koji su proveli raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona, na konstruktivnom i pozitivnom pristupu koje smo imali tijekom vođenja rasprave o ovom zakonu od strane zainteresiranih odbora. Zahvaljujem. Vidim ne. Otvaram raspravu. Prvi je klub HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, zastupnice i zastupnici. HSS se vodio načelom zaštite prava radnika, ali i činjenicom da smo zemlja koja pripada kršćanskoj tradiciji i kulturi kada smo 2003. godine predložili izmjene i dopune Zakona o o trgovini kojim je između ostalog bilo uvedeno i reguliranje rada nedjeljom i taj zakon je Hrvatski sabor usvojio. Isti zakon je Ustavni sud na žalost ubrzo ukinuo ukinuo zbog žalbi trgovačkih lanaca, ali i njihovih istomišljenika. Obrazloženje se odnosilo na narušavanje nejednakosti poduzetnika unutar sektora trgovine. Nadamo se da ovaj zakonski prijedlog koji danas raspravljamo neće zateći ista sudbina, obzirom da postoji suglasnost i svih socijalnih partnera da nam Zakon o trgovini treba i da ovo područje treba što prije regulirati i u tom dijelu mislim da je i postignut svojevrstan kompromis. Mi u HSS-u pozdravljamo svaki pomak i svako uređenje ove problematike koja je kompleksna i dinamična, a usmjerena je na zaštitu radnika i radnica. Donošenje Zakona o trgovini naša je obaveza jer sada funkcioniramo na pravilniku temeljem kojeg općine i gradovi propisuju radno vrijeme trgovina i time počesto omogućavaju nekorektnu poslovnu prednost onim onim poslodavcima koji krše zakon, a time nisu obespravljeni samo radnici, time je obespravljena i država jer upravo ti poslodavci ne plaćaju sve one obaveze koje duguju državi za prekovremene sate za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Prema izvješću Sindikata trgovine čak 75 tisuća zaposlenih u trgovini odradilo je tijekom 2006. godine za svog poslodavca besplatno čak 89 dana godišnje. Radnici u trgovinama odradili su čak 53,5 milijuna sati koje im njihovi poslodavci nisu platili. Da su poslodavci plaćali svaki od tih prekovremenih sati, radnicima bi morali platiti 1,18 milijardi kuna. Oko 40 tisuća zaposlenih u trgovini radi svake nedjelje i u većini slučajeva za to ne dobiva niti jednu kunu. Da se plati taj rad trebalo bi dodatnih 180 milijuna kuna. Trgovci su radili na blagdane i tako sakupili 1,5 milijuna neplaćenih sati za što su trebali zaraditi još 52,5 milijuna kuna. Nije zaposlenima u trgovini plaćen ni rad u vrijeme inventure. Pa da je svaki od njih radio po jedan sat godišnje, to bi bilo 75 tisuća prekovremenih sati, tj. 1,87 milijuna kuna. Tako se u godinu dana, ne plaćajući prekovremene sate rad nedjeljom i blagdanom poslodavci ušparali oko 1,4 milijardi kuna, što je oko 194 milijuna eura, a to znači da je svaki radnik svom poslodavcu godišnje poklonio 19 tisuća kuna. Zato je potrebno naravno uvesti red u područje rada u trgovinama i kroz intenzivniji inspekcijski nadzor, ali i kroz izmjene Zakona o trgovini. Novi Zakon o trgovini regulira i rad nedjeljom, trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, i po ovom zakonu nedjelja će praktički biti neradni dan što je regulirano člancima 58. i 59. ovog zakona. No, naravno postoje i iznimke. Trgovine će nedjeljom moći raditi tijekom turističke sezone, odnosno od 1. lipnja do 1. listopada, te tijekom prosinca u vremenu od 7 do 14 sati. Mi smatramo da ovih iznimki u zakonu ima previše jer se ta obaveza neradne nedjelje neće također odnositi ni na pekarnice, kioske, benzinske postaje, prodavaonice na graničnim prijelazima, odmorištima, na autocestama, kolodvorima i zračnim lukama i pristaništima nautičkog turizma. Tijekom cijele godine mogu raditi također i štandovi i klupe izvan tržnica za prodaju cvijeća i cvijeća i trgovine sa suvenirima. Zašto smo mi apelirali da se pitanje rada nedjeljom riješi i da se cjelovitije pristupi pitanju općenito rada u trgovinama? Zbog toga što od 260 tisuća zaposlenih u trgovini tri četvrtine zaposlenih su žene. ovdje je riječ o 200 tisuća majki koje treba zaštititi od prekomjernog rada i izrabljivanja, treba im osigurati egzistenciju, ali im omogućiti također da budu sa svojom obitelji. kada, možemo uvjetno rečeno potroše ljude, bace ih na ulicu, a onda država plaća za njih. Javna je tajna da mnogi trgovački lanci uzimaju radnike na određeno vrijeme, uzmu poticaj za zapošljavanje, a onda ih otpuste. Smatramo da je nužno naći rješenje koje će doprinijeti uređenju društva, ali i njegovoj stabilizaciji i zbog toga je ovo pitanje jedno od važnijih pitanja za nas u HSS-u. Udio zaposlenih u trgovini čini 17,3% ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Riječ je o 260 tisuća zaposlenih koji rade u preko 50 tisuća prodavaonica, a procjenjuje se da nedjeljom radi oko oko 40 tisuća radnika u trgovinama, a možda i više ako se uzmu u obzir članovi obitelji koji nedjeljom rade u trgovini, dok inače nisu tamo zaposleni. Mnogi rade 7 dana tjedno, nemaju niti jedan slobodni dan, a tako i sa blagdanima i neradnim danima. U nekim prodavaonicama radnici i po 6 mjeseci nisu imali niti jedan slobodni dan, premda im je to Zakonom o radu zajamčeno. Prekovremenih sati u prodavaonicama je toliko da bi se moglo zaposliti još dodatno 10 tisuća ljudi, stoga najave o otpuštanju koje dolaze iz usta pojedinih čelnika trgovačkih lanaca ocjenjujemo u klubu HSS-a ucjenjivačkim i nemoralnim. Većina radnika za rad nedjeljom, blagdanima i neradnim danima uopće nije plaćena, a navela sam i statističke podatke koji tome idu u prilog, a ako uzmemo i vrlo niske plaće u trgovini da se u nekim trgovačkim lancima radi u tri smjene, odnosno 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, i to tako da radnici unaprijed ne znaju u kojoj će smjeni raditi, ali su obavezni čekati u pripravnosti kako ne bi izgubili posao, onda možemo reći da je stanje u trgovini, a posebno kad je riječ o radu nedjeljom i blagdanima doista zabrinjavajuće. Brojne obitelji nemaju niti jedan u tjednu kako bi mogli biti zajedno i u slučajevima koji su doduše rijetki, kad radnici u zamjenu za rad nedjeljom dobiju drugi slobodni dan u tjednu, to ne može biti adekvatna zamjena, jer njihovi članovi obitelji taj dan nemaju slobodan. Čak ni brojni poslodavci ne smatraju rad trgovina nedjeljom i blagdanima potrebnim i profitabilnim, ali su mnogi natjerani bespoštednom konkurencijom u kojoj osim radnika stradavaju i mali poduzetnici, a njih u trgovini ima 22 tisuće. Problematika radnog vremena prodavaonica u posljednje vrijeme zaokuplja većinu europskih zemalja. U Austriji je zabranjen rad nedjeljom i blagdanima, uz izuzeće u vrijeme turističke sezone i naravno možemo reći da je upravo taj austrijski model najbliži nama. U Njemačkoj u pravilu prodavaonice ne rade nedjeljom uz određeni broj iznimaka. Slična je situacija i u Danskoj gdje su u načelu prodavaonice zatvorene, dok male prodavaonice rade neograničeno. U Grčkoj su u pravilu velike trgovine zatvorene nedjeljom, dok u manjim mjestima i turističkim zonama nema ograničenja za rad. Iz navedenog je vidljivo da druge zemlje i turističke destinacije teže neradnoj nedjelji i blagdanima, pogotovo zato što su propisane dežurne trgovine, kao i prodavaonice u turističkim mjestima, sasvim dovoljne za osnovne potrebe. Mi smatramo u HSS-u da turističku potrošnju treba usmjeriti prema ugostiteljskim objektima i seoskim gospodarstvima, a ne prema trgovinama vikendom, a posebno ne nedjeljom. Možemo reći isto tako ono što nas je posebno zanimalo jesu mjere zaštite domaće proizvodnje, da je zakon restriktivan kada je riječ o uvozu onih poljoprivrednih proizvoda kojih u Hrvatskoj ima dovoljno smatramo da članak 29. pokazuje jasno opredjeljenje za zaštitu domaće proizvodnje. No u članku 30. propisuje se provedba mjera zaštite domaće proizvodnje koja podrazumijeva i ispitni postupak što smatramo da komplicira i otežava provedu Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je uvezeno preko 2 milijarde dolara harane. Mnogi proizvodi koji su servirani našim potrošačima, pa i turistima izbačeni su iz trgovina europskih zemlja. Zakoni nam trebaju poslužiti da zaštitimo naše građane, a ne da ih dovedemo u neravnopravan položaj. Na argentinskoj govedini da je iz Argentine, a novozelandska ovca ne smije se prodavati kao Paška janjetina. Mlijeko u prahu uvezeno iz Bosne i pomiješano sa malo hrvatske vode nije od krave koja je pasla na našim pašnjacima i potrošači to imaju pravo znati i odabrati hoće li ustvari uzeti takav proizvod ili neće. No ako znamo da imamo viška određenih proizvoda na tržištu trebali bi znati kako isti taj proizvod samo puno puno lošije kakvoće ne uvesti u Hrvatsku, a tu nama trebaju pomoći dobri zakoni, jedan od njih svakako mora biti Zakon o trgovini. Hrvatska na izvozu hrane u 2007. godini ostvarila 5,4 milijarde kuna, dok je istodobno na uvozu hrane imala 9,5 milijardi kuna. O snazi nacionalne poljoprivredne industrije svjedoči Državni zavod za statistiku. Lani je zabilježen 115 milijuna kuna manji izvoz hrane nego 2006. a istodobno je uvoz bio veći 553 milijuna kuna i iznosio je 2,15 milijardi dolara. Svijetla točka u izvozu hrane posljednjih je godina bila tek 2006. kada je prema 2005. izvoz rastao 134,7% dok je uvoz bio veći 13,8%. Snažan rast u 2006. potaknule su kava i čokolade, žitarice, šećer i ribe i tu su proizvodi dali 3,62 milijarde izvoznih kuna. Uz iznimku žitarica čiji je izvoz 2007. prema 2006. bio veći za 79,4% ostali su brendovi zakazali, a najdrastičnije kava i čokolade gdje je izvoz pao sa 945 na 426 milijuna kuna. No ako se prisjetimo što se dogodilo prošle godine iz tog naučimo da nam se to slučajno ne dogodi ove godine, a riječ je o tome da žito izvezeno po jednoj cijeni, pa uvezeno po višoj cijeni, da je razliku između izvozne cijene i uvozne cijene država pokrila uvoznicima, oni su se na tom obogatili, mlinari su podigli cijenu brašna, pekari cijene kruha, a sve su to platili naši građani. Iz tog iskustva treba naučiti da se slična stvar ne dogodi ove godine, zato nam je potrebna

Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravit ću jedan netočan navod kolegice Petir. Ona je ustvrdila da poslodavci ne plaćaju prekovremene sate, izrabljuju radnike i na taj način oštećuju kako radnike za neisplaćeni novac, tako i državu za neisplaćene za neisplaćene doprinose i ono sve što bi poslodavci trebali uplatiti. I ustvrdila je nakon toga da ćemo donošenjem ovog zakona tome stati na kraj. To je netočan navod. Donošenjem novog zakona nećemo tome stati na kraj, nego ćemo stati na kraj provođenjem postojećih zakona. I zato gospođice Petir treba dati potporu inspekciji i na kraju krajeva treba dati potporu onima koji se s tim problemom u državi bave, da na kraju krajeva stanu tome, stanu takvom ponašanju neodgovornih poslodavaca na kraj. Donošenjem novih zakona tome nećemo stati na kraj, nego provođenjem kvalitetnih postojećih zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Povreda Poslovnika uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Kolega Maras povrijedio je članak Poslovnika 209. i 210. i 210. naime, citirat ću što sam rekla, nije me pažljivo slušao za to je potrebno unijeti red u područje rada u trgovinama i kroz intenzivniji inspekcijski nadzor, ali i kroz izmjene Zakona o trgovini. Dakle, drugi put kolega znam da ste umorni ali pažljivije slušajte što sam rekla. Drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo cijenjena kolegica Petir je navela da majke ne mogu ako se ne varam dobro funkcionirati u svojoj obitelji zato što rade u trgovini na ovakav način mislim da je to jedna paušalna i rekla bih netočna ocjena, odnosno kada bi se poštivalo radno vrijeme, poštivalo to da se tu i tamo nekom nedjeljom ne radi, onda ne bi bilo ovako. Mislim da se radi zaista o jednoj paušalnoj i netočnoj ocjeni. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I demo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Obzirom da je ovo drugo čitanje zakona ja ću pokušati maksimalno skratiti svoju raspravu, jer nema smisla da se ponavljamo periodično i da ustvari pričamo iste priče, jer mislim da smo se dosta ispričali kod prvog čitanja ovog zakona. No nešto ipak spomenuti ću ono što je bitno iako ništa novo vam neću reći što već niste čuli u ovim do sada raspravama vezano uz ovaj zakon. Znamo da je područje trgovine od '96. godine jedinstveno uređeno na području Hrvatske i da je od tada do danas zakon doživio desetak promjena. Normalno da te promjene su razlogom zbog toga što se Hrvatska sve više uključila u svjetske integracijske procese, a internacionalizacijom hrvatske trgovine posebno ulaskom stranog kapitala pojavili su se suvremeniji oblici trgovanja, kao i njena liberalizacija, ali i sve veća opasnost od egzistencijalnih prava zaposlenika. A to je važno zbog upravo ove gospodarske djelatnosti koja i sami ste ovdje rekli bilježi stalan rast i razvoj u djelatnosti trgovine i da je u toj djelatnosti zaposleno cca 260 tisuća trgovaca, a njen udio u bruto društvenom proizvodu je negdje oko 11%. Zato je potrebno naglasiti sa posebnom pažnjom se treba voditi računa o zaposlenicima u trgovini koji bi morali imati daleko pozitivnije egzistencijalne učinke, veće plaće, bolje radne uvjete, a upravo nažalost oni najčešće su žrtve izrabljivanja od strane pojedinih poslodavačkih izrabljivača. Vrlo važno je naglasiti to da su u izradi zakona bili uključeni i socijalni partneri kao i druge udruge i on je faktički rezultat višegodišnjeg rada i želja prijedloga većine autora a posebno moramo to naglasiti da su bili aktivni sindikati. Predloženi zakon u odnosu na postojeći nedvojbeno uvodi određene kvalitetnije novine a o kojima je govorila državna tajnica pa mislim da nema potrebe da ih ponavljam, osim što bih možda posebno podcrtao da ovim zakonom je propisan restriktivniji inspekciji nadzor kako za nelojalnu konkurenciju tako i za sivu ekonomiju u kojoj se najčešće izrabljuju zaposlenici. Novost koja je bila u zadnje vrijeme medijski najviše eksponirana je uređenje radnog vremena u okviru Zakona o trgovini. Važećim Zakonom o trgovini i Pravilnikom o radnom vremenu prodavaonica pitanje radnog vremena nije sadašnjim zakonom uređeno jedinstveno za područje cijele Hrvatske. Zato je vrlo važno novim zakonom urediti tjedno radno vrijeme, nedjeljom, blagdanima jedinstveno za područje cijele Hrvatske. Predloženim inače ovakvim uređenjem radnog vremena trgovina Hrvatska se svrstala u kolonu zemalja Europske unije poput Italije, Austrije, Njemačke, Grčke, Finske itd. u kojima je slično uređeno radno vrijeme trgovina. Predloženi Zakon o trgovini kvalitetniji je od postojećeg i radi propisane zaštite radnika od otkaza koji se zbog kršenja radno pravnih propisa mogu obratiti nadležnim tijelima državne vlasti koje će imati veće ovlasti. Isto tako, propisana je posebna zaštita zviždača radnika koji u dobroj vjeri podnesu prijavu o korupciji na temelju opravdane sumnje navodeći okolnosti i dokaze koji sumnju opravdavaju. U slučaju spora teret dokazivanja kao što je to i Zakonom o radu uređeno ide na trošak poslodavca. Na kraju, cilj predloženog Zakona o trgovini je da se isprave dosadašnje nedorečenosti te neutraliziraju posljedice zakonodavne nepokrivenosti pojedinih područja i neusklađenosti sa drugim zakonima. Naime, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju tržište Republike Hrvatske postaje sastavni dio unutarnjeg tržišta Europske zajednice a čime se u ovom dijelu primjenjuje regulativa za zajedničku trgovinsku politiku Europske unije. I na kraju, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže Hrvatskom saboru donošenje predloženog Zakona o trgovini. Hvala U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Jedini kompromis oko ovoga nesretnog Zakona o trgovini mogao bi biti da taj zakon ide u treće čitanje. Dobro, vidimo ovo nije samo zakon o radu trgovina nedjeljom, ovaj zakon regulira i izvoz i uvoz robe, malogranični izvoz, kontingente, zaštitu domaće robe od prekomjernog uvoza, antidampinške mjere ali će odredba o radu nedjeljom jasno prirodno izazvati najveće polemike u ovoj sabornici. No ajde, ja ću ovako sada početi. Prvo, sa 1.7. ove godine stupila je na snagu odredba da se carina ali i PDV kad već govorimo o tom uvozu moraju platiti u roku od osam dana od obavljenog uvoza. Prije je to bilo u roku od trideset dana. To je katastrofa za male uvoznike. Ja tvrdim da je to zločin prema istima i to samo govori da se svjesno preferira velike lance kao što se to čini i ovom zabranom rada nedjeljom. Što se tiče uvoza i izvoza o deficitu je govorila gospođa Petir, ja to neću sada spominjati kod uvoza ja bih samo jednu stvar rekao da mi moramo na neki način olabaviti i uvoz iz područja Bosne i Srbije gdje ostvarujemo najveće suficite i gdje jasno najviše ulažemo kada gledamo ulaganje tog našeg kapitala jer ako ne dopustimo da i oni izvoze u Hrvatskoj mi ćemo početi gubiti njihova tržišta. Znači toliko za uvod. Što se tiče znači rada nedjeljom ovaj zakon kao da su pisali ljudi koji ne poznaju Hrvatsku. Sigurno je vole ali koliko je vole ja mislim da se s druge strane toliko dodvoravaju i Kaptolu. HDZ je sada nedavno dobio po prstima zbog ovog Zakona o diskriminaciji. Da bi na brzinu popravio štetu izgleda da se sada predlaže jedan drugi štetan zakon koji ja mislim nema veze sa stvarnim životom. Hrvatska gospodo nije samo Lika, nije samo Zagorje, nije samo Slavonija, nije samo Baranja i tamo doista trgovina ne mora raditi nedjeljom. Ali Hrvatska je i jedna Istra, to je jedno Primorje, to su naši otoci, to je Dalmacija, to je Dubrovnik. A ako ti krajevi ne iskoriste sezonu onda se stvarno postavlja pitanje kada će poglavito ti mali trgovci raditi. To je isto kao kada bi Vlada ili ne znam sada Crkva tražila da se zabrani da se žetva u Slavoniji obavlja i nedjeljom. Hvala Bogu da biskupi tu zabranu nedjeljom kada se žito žanje ne traže, hvala Bogu da biskupi ne traže zabranu rada nedjeljom recimo u ugostiteljstvu iako ja tvrdim da između ugostiteljstva i trgovine ma nema neke velike razlike, s time da smo mi tamo daleko licemjerniji jer ćemo odlaziti nedjeljom na neku večeru ili ručak ili tome slično. I konačno, hvala Bogu da Svetom Ocu se ne predlaže da se svete mise sa nedjelje pomaknu na neki drugi dan. Ali ono što bi naši biskupi mogli pisati Svetom Ocu da zabrane da rade trgovine u Vatikanu a tamo je 90% tih trgovina znači u Vatikanu koji uredno rade svake nedjelje i nedjeljom ostvaruju najveće promete u vlasništvu ni manje ni više nego Svete nam Crkve. Mislim da je. …/Upadica se ne U pakao će poći. A jesi vidio šta piše fra Linić. Kaže ovako: "Đavao danas više ne skriva svoje nakane već se pokazuje i Vlada medijima politikom i javnim životom namećući neke svoje norme, materijalizam, promiskuitet i pornografiju." fra Zvjezdan Linić. Ali taj vrag je toliko jak da se pokazuje i u Crkvi a Papa se već dvije godine po svim kontinentima ispričava da ne kažem zbog čega itd. Mislim da isto tako nešto i u Međugorju gdje isto tako sve trgovine rade nedjeljom koliko sam imao prilike primijetiti. Ja nemam apsolutno ništa protiv Crkve, dapače ali mislim da je ovaj zakon štetan. I mi i konačno oni, mislim ovdje na onih 400 milijuna kuna koliko dobijaju po konkordatu, dobijamo novac od sviju onih koji taj novac moraju uplatiti u proračun. To vrijedi ne samo za nas, za njih. To vrijedi za branitelje, za zdravstvo, za učitelje, penzionere. I što želim reći? Od iduće sezone neće recimo u turističkim mjestima nedjeljom poslije dva sata moći raditi štandovi. To svi mi znamo da je smiješno, ali zato neka neka trgovina odjećom, šta ja znam u jednom Poreču, Puli, Opatiji, Zadru, Dubrovniku može raditi do 2 sata što je smiješno, ali, kada su svi normalno na plaži ili se kupaju kupaju ili spavaju ali onda od 14 recimo do 21 ili do 22 ne smije raditi. Ja tvrdim da je to između ostalog nužno i radi imidža tih gradova. Pa turisti neće kupovati neku majicu ili cipele od 9 do 14 nego će kupovati tamo negdje od 6 do 9 ili 10 sati navečer. Ja mislim da protiv toga ne bi trebali biti biskupi i da nisu oni biskupi koji žive, imaju svoj domicil u nekim obalnim mjestima. Dobro, možemo se dogovoriti ujutro idemo svi na Misu, a popodne onda idemo i nešto raditi. No pustimo sad šalu na stranu. Međutim ja mislim da se nitko, ni država ni sindikati ni biskupi ne bi trebali šaliti sa onima koji plaćaju porez. Međutim s druge strane kada treba taj mali zanatlija, obrtnik, trgovac platiti PDV, carinu i to u roku od 8 dana a da niste od toga prodali niti A ja vas uvjeravam da to nije šala. Isto tako kada treba svakog prvog isplatiti plaće ni to nije šala, a bogami nije šala ni kada platiti zakupnine, šta ja znam, ostale komunalne komunalne naknade, režije i tome slično ni to nije šala. Međutim oni koji s druge strane i predlažu ovakve norme isto tako tvrdim da se ne šale. Oni sve šta rade rade smišljeno. I oni svjesno i takvim normama žele pogodovati velikima. Oni ovim normama znači pogoduju tim velikim trgovačkim lancima. Oni kažu da rade protiv njih. Nije istina. Oni štete zapravo malim trgovačkim lancima. Zašto je tome tako? Udio malih trgovaca u trgovačkim lancima 2000. godine bio je negdje oko 70% na tržištu, velikih svega 30%. Danas je obrnuto. Danas veliki imaju 70% udjela u tom tržišnom kolaču, a mali svega 30%. A za 5 godina veliki će između ostalog i temeljem ovog zakona pokrivati 85% tržišta a mali možda svega 15%. To je istina kao što je istina i to da su radnici 1990. do, ili 1991. mogli otkupiti društvene stanove. Da su socijalistički direktori izabranici HDZ-ovih vlasti mogli privatizirati tvornice i hotele. Da branitelji na primjer i danas, pred 7 dana smo donijeli Zakon na područjima od posebne državne skrbi mogu dobiti za ništa kuće, da i crkvi se vraća imovina što je apsolutno u redu. Da seljaci za male novce mogu doći, ne znam, recimo do zemlje a jedino ti mali obrtnici, ti trgovci koji imaju te društvene prostore jasno te prostore ne mogu otkupiti pa i po nekoj korektnoj cijeni. Ja mislim, evo ovo što govorim da nije šala, ali isto tako to nije ni na koji način pošteno prema tim ljudima. A nije ni pošteno da se recimo ovim zakonom podilazi crkvi pa da ona nedjeljom recimo u svojim prostorima može ubirati zakup glede prodaje svijeća i cvijeća iako ja apsolutno nemam ništa protiv toga da se to cvijeće i te svijeće prodaju nedjeljom jer je to toliko normalno i toliko uobičajeno da kada to ne bi imali pogodili bi i neke tradicionalne vjerske i ne znam kakve običaje u našeg naroda. Ja samo želim reći da mi trebamo pustiti ljude da rade, da sami sebi organiziraju pogotovo u toj sezoni taj rad nedjeljom. Pa jasno je isto tako ovo što smo prije čuli. Pa radnik mora biti plaćen i neka se to kontrolira. Neka se to nadzire i neka se isto tako kažnjava oni koji uredno ne plaćaju radnike sa prekovremenim satima i tome slično. Ali vas isto tako želim uvjeriti uvjeriti da je ponekad tom jednom malom trgovcu možda i teže od onoga radnika koji rade kod njega jer taj trgovac prema vani mora jamčiti cijelom svojom imovinom. Radnik jamči, ne znam, sa 2 ili 3 mjeseca koliko ne bi dobio plaću. Zamislite recimo samo jednu situaciju da je onaj brod koji je ove zime gorio oko Rovinja da je recimo prevozio naftu i da je potonio, potonuo recimo. Da se zapalio šta ja znam, da se ta nafta izlila na obalu. Pa svaki drugi mali ugostitelj, trgovac, građevinar u Istri bi naprosto propao. A opet bi morao izdvojiti i za radnika i za naše plaće i za mirovine milijun i 100 tisuća umirovljenika i za primanja biskupa i za primanja župnika i vjeroučitelja i šta ja znam nekoga generala i za branitelje i za policajce i za suca i za liječnika i da ne nabrajam dalje. Stoga ono što želim reći sezona nama koji živimo uz taj Jadran je isto što je Slavoncima žetva i onda vas ja stvarno molim gospodo ovdje u Saboru pustite nas da požanjemo što se požnjeti dade jer zimi ili u jesen ili u rano proljeće neće biti što žeti. Ni u jednoj Puli, ni u jednom Poreču, ni u jednoj Opatiji ni u jednom Zadru, na Murteru, ne znam u Baškoj, Dubrovniku ili negdje drugdje. I konačno još samo dvije rečenice. Još jedanput ću reći jasno ljude treba platiti. To se podrazumijeva. Ali rekoh nemojte zavidjeti tim malim trgovcima. Konačno Vatikan kao suverena država dopušta trgovcima da u njihovim prostorima mogu prodavati razne, ne znam mi koji smo tamo imali prilike ne jedanput biti to znamo da je tako. Ako u jednoj Danskoj male trgovine mogu raditi neograničeno, ako u sezoni rade trgovine u svim mediteranskim zemljama od jedne Španjolske, šta ja znam, Portugala ako su uopće na Mediteranu preko Francuske, Italije, dolje do Grčke i tako dalje, o Turskoj i Izraelu da ne govorimo radi drugih razloga. E pa onda valjda bi trebali dopustiti da te trgovine u sezoni rade i na ovoj istočnoj strani Jadrana ili na hrvatskom dijelu Jadrana. Zašto njima braniti taj rad? To jednostavno u sezoni, to jednostavno meni ne ide u glavu. Za kraj još samo dvije, tri rečenice. Ove kazne koje su u ovom zakonu određene sa 30, 50, 100, 250 hiljada kuna su drakonske. Ja vas pozivam da ih vežete uz dnevni promet. Ne uz ovaj apsolutni iznos. Na taj način i sa ovim kaznama kome se pomaže? Pomaže se velikima na štetu malog jer 30 tisuća kuna za nekoga tko ima malu trgovinu gdje radi jedan ili dvoje radnika i ono u Plodinama, Kerumu koji može potrošiti na sad 7 tisuća kuna za svoju jahtu ne može biti isti novac, a kazne su i za jedne i za druge naprosto podređene tim apsolutnim Ja vas uvjeravam da je stanje među tim malim trgovcima tako da se danas 2/3 istih bori za golo preživljavanje, veliki sve više jačaju, mali sve više slabe. Neću govoriti koliko je udio trgovine u tom društvu itd., ali ću reći sljedeće. Crkva je možda s pravom upozoravala na mogućnost da kod ovog Zakona o diskriminaciji npr. kroz izmjenu Zakona o usvajanju djecu ne smiju usvajati istospolni parovi i za mene je to apsolutno logično, prirodno itd., razumijem brigu za radnika, ali ako ugušimo malog poduzetnika, malog trgovca, malog zanatliju, zanatliju, malog poljoprivrednika, nekoga u toj slobodnoj djelatnosti i društvo će biti siromašnije. I stoga, ja vas doista molim u Vladi, idite sa tim zakonom u treće čitanje, dajte ljudima da rade kad imaju posla, nemojte skraćivati tu sezonu, taj van pansion, pa nije poanta da se valjda na obali nedjeljom prodaju samo ćevapčići i sladoledi, već da se u tom periodu od 6. do konca 9. mjeseca prodaje još nešto od čega i ova država ubire 22% PDV-a plus carinu, plus doprinose i poreze na plaće radnika i da ne nabrajam dalje. I nemojte zaboraviti činjenicu od 6. mjeseca do konca 9. mjeseca mi imamo, da ih sad ne nabrajam jer nemam vremena, 4 ili 9 blagdana, neke praznike spajamo, imamo 16 ili 17 nedjelja i od 4 mjeseca de facto sezonu u trgovini svodimo na 3 mjeseca. To nije pošteno. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Evo, u ovaj kasni sat ja ću probati par rečenica, ja se nadam da neću zaista gnjaviti i biti predugačak reći zašto SDP neće, naravno dati podršku jednom ovakvom zakonu. Pa npr. ako kažemo i ako zakonodavac tvrdi da je cilj koji se želi postići ovim Zakonom o trgovini da se izbjegnu nedorečenosti zakonodavna nepokrivenost pojedinih područja, neusklađenost sustava Republike Hrvatske i drugim zakonima, naglašavam i drugim zakonima te potreba za njegovim čestim izmjenama i dopunama kao što je to do sada slučaj, intencija je da se to znači novim zakonom uredi djelatnost trgovine na jedinstven način. Tvrdim da ako je to cilj, onda se iščitavajući ovaj zakon ni jedan od ovih od ovih podciljeva koje sam ja pročitao nije ispunjen, a to znači da je onda sam zakon promašio svoju svrhu i da u svakom slučaju ne može dobiti prolaznu ocjenu. Očito je da je ovaj zakon politički kompromis između većinske stranke i partnera, ali eto kad se radi politički kompromisi da se nešto što se rješava nekim drugim zakonima i nešto što, naravno svi pozdravljamo da se uvede red u plaćanje i inspekcije da rade svoj posao tamo gdje trebaju raditi svoj posao, a onda kad se to pokušava uvaliti u jedan ovakav zakon, onda dobivamo jedan zakon koji nije baš čitljiv, ali se u svakom slučaju onda svede samo na radno vrijeme pa da baš ne bi samo o radnom vremenu govorili, ja ću probati reći i o nekim detaljima koji su mene zasmetali, a to je prije svega kada je državna tajnica rekla koji su to uvjeti za obavljanja trgovinom, a i u prvoj raspravi smo to htjeli napraviti, a u cilju da se poboljša ovaj zakon, onda između ostaloga stoji da su to minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, opći sanitarni itd. da sada to ne iščitavam i ne pišem. Ali onda još kaže u tom članku 12. da će ministar, u suglasnosti s ministrom nadležnim za zdravstvom, ministrom nadležnim za poljoprivredu, ministrom nadležnim za graditeljstvo pravilnikom propisati uvjeti iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka. Možete si misliti kada 4 ministra se moraju naći da bi napisali pravilnik, kako će onda taj članak 12. izgledati jer mora ministar pravilnikom propisati posebne uvjete za obavljanje poslova direktno … Koliko tih pravilnika treba imati? Tako da zaista ovaj zakon je, ja bih rekao neoperativan jer tek, evo napisan je tako da se zadovolje partneri, ali u svakom slučaju onda u tom pokušaju da se to napravi se ide i u neke druge krajnosti koje nisu operativni. Bilo je normalno da se onda ti ministri sastanu, da kažu koji su to tehnički uvjeti minimalni, da se tu jasno kaže što trgovce čeka, kad trebaju napraviti, što trebaju imati da bi otvorili trgovinu, a ne da čekaju da se 4 ministra sastanu i da se nađu i da propišu pravilnike. Hvale vrijedno je da se počelo govoriti i o klasifikaciji prodavaonica, ali to je na jedan čudan način i onda sve skupa to pada u vodu jer je to tek pilot projekt pa ne znamo kako to sve skupa izgleda, a onda se kaže da će ministar ponovno oteti nadležnost za gospodarstvo donijeti pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, još ustvari ne znamo kako treba izgledati jer smo tek proveli taj jedan pilot projekt eto može biti ok, ali ja kako čitam sve ovo ovako kako čitam, čini mi se da neće biti baš onako kako smo mi to htjeli. Dakle, meni je žao što je u prvotnoj raspravi u prvom čitanju bio niz prijedloga i s jedne i s druge strane da se proba ovo o čemu je najviše riječi u ovom zakonu, a to je prije svega radno vrijeme urediti na jedan drugačiji način uvažavajući posebnosti Hrvatske, ali očito je da su ti minimalni pomaci učinjeni samo u onom satu u nedjelju više i ništa više. Ja moram priznati da me smeta što je nešto što je u starom zakonu, pa ja predlažem da bolje da ne idemo u treće čitanje jer u drugom čitanju je zakon malo lošiji, a u trećem bi bio još gori. U onom prvom zakonu, ako se dobro sjećate je lokalna samouprava samostalno određivala trajanje turističke sezone i radno vrijeme. ja mislim da bi tu odredbu trebalo ostaviti u Zakonu o trgovini pa će onda lokalna samouprava u koju treba zaista imati malo više vjere i povjerenja jer tu lokalnu samoupravu ne vode ljudi ljudi koji su neozbiljni, vode zaista ljudi koji, ja evo gledam tu neke iz lokalne samouprave za koje tvrdim da su ozbiljni i da će sa puno odgovornosti i na korist svojih sugrađana i na korist svoga grada ili svoje općine ili svoje županije pravilno odrediti kada to za njih postoji i traje turistička sezona, u kom vremenu i u kojem radnom vremenu mogu raditi trgovine. Ja moram priznati da ovakvo tumačenje da je to zbog, evo ne bih htio vjeru u to upletati, ali i zbog takvih nekih razloga učinjeno ovakav način raspodjele radnog vremena čini mi se da to onda nije pošteno i da nije pristojno. Jer gledajte ako nedjeljom ne radimo do 1. aprila pa onda od 1. aprila nekako radimo do 1.9. to baš nije pošteno, jer onda ili priznajmo da ne radimo nedjeljom ili nemojmo onda uvađati ovih 05 je 05 nije tako da se ta filozofija polovičnih zakona nije dobra i nije pristojna. Po mom sudu trebalo je ostaviti da lokalna samouprava odredi kada je to turistička sezona u njihovom mjestu, jer očito je da na Jadranu, ali i u našem kontinentalnom dijelu ta vrst turističke sezone malo drugačije traje pa je to trebalo ostaviti lokalnoj samoupravi i svakako je trebalo onda ako ništa drugo ne odrediti kada je to turistička sezona, jer ono malo što sam ja o turizmu učio i naučio od svih bivših ministara i od direktora turističke zajednice, tvrde da sezona u Hrvatskoj, nešto što se zove turizam, turistička sezona ne možemo govoriti o sezoni nego govorimo o cjelogodišnjem turizmu. Jer turizam je privredna grana, naša grana za koju smo se opredijelili i ona traje za nas cijelu godinu kao što to traje u Dubrovniku i još nekim primorskim primorskim destinacijama cijelu godinu, u nekim manje, tako da je zaista bilo potrebno učiniti da lokalna samouprava sama odredi kada je pristojno da se radi i nedjeljom ako treba. Jer ako težimo i govorimo da je turizam privredna grana od koje ćemo moći živjeti relativno dobro onda smo se opredijelili evo i uz izgradnju i modernizaciju hotelskih kapaciteta pa i privatnih kapaciteta koji poprimaju svi više 4 ili 5 zvjezdica, cilj nam je da turizam bude 5 zvjezdani 5 zvjezdani turizam, ali onda u tih 5 zvjezdica turizma na Jadranu je potrebno raditi, a ne ne raditi. Evo i iz tih kontraverzi koje nam je ovo radno vrijeme na ovakav način prezentirano će donijeti i učiniti će štetu u jednoj turističkoj sezoni koju željno očekujemo, a od koje očekujemo više dobiti u ovoj godini, mi u SDP-u ne možemo podržati jedan ovakav kontroverzni Zakon o trgovini koji ne rješava i i donosi štete u turizmu, a ne rješava trgovinu onako kako je trebalo riješiti. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici. Evo ja ću nastojati vrlo vrlo kratko reći nešto o samom zakonu. Prije svega reći ću da me žalosti što nisu prihvaćeni prijedlozi Odbora za turizam i Ministarstva turizma u dijelu posebno radnog vremena prodavaonica. Činjenica je da i Odbor za turizam i Ministarstvo turizma predlagalo da se određivanje radnog vremena prodavaonica prepusti jedinicama lokalne samouprave, to je tako bilo regulirano i dosadašnjim zakonom, odnosno zakonom koji je sada važeći. Isto tako Ministarstvo turizma predlagalo je da se radno vrijeme posebno u tijeku turističke sezone za turistička mjesta omogući znači da trgovine, odnosno prodavaonice rade do 23 sata. Evo ni jedno ni drugo rješenje nije ugrađeno u konačan prijedlog zakona i zasigurno ja bih rekao da time bitno umanjujemo kvalitetu turističkog proizvoda. Mislim da nam je svima interes da Republika Hrvatska bude vodeća turistička destinacija Mediterana i zasigurno čine se ogromni napori. Ovim prijedlogom, ovim rješenjima da našim gostima kažemo u 21 sat treba ići na spavanje, mislim da činimo štetu. I ja bih rekao da je ovaj zakon antituristički i antipoduzetnički i kao takvog zasigurno ga nećemo prihvatiti. On se može još kroz amandmane popraviti, ali ovo je, predlagač obrazlaže da treba ponuditi jedinstvena rješenja za cijelu Republiku Hrvatsku. Ja kažem da je Republika Hrvatska bogata različitostima od Slavonije, Zagorja ili središnje Hrvatske pa do Dalmacije i upravo treba uvažavati te različitosti. Različitosti jesu da se omogući posebno u obalnom dijelu Republike Hrvatske gdje je turizam najintenzivniji, da prodavaonice rade do 23 sata jer znamo da jedan turistički proizvod je pored sunca i mora i ugostiteljstva svakako i dio trgovačke djelatnosti, prodaja suvenira tipičnih hrvatskih proizvoda, znači ono što krasi svaku pojedinu regiju, odnosno nas kao jednu turističku destinaciju. Evo s obzirom da ćemo dati i dio nas, dio članova Odbora za turizam i ostali, amandmane upravo na prijedlog, odnosno na članak 58. koji regulira radno vrijeme prodavaonica, ja bih zamolio predlagača da u tom vremenu do sutrašnjeg glasanja se razmotri ta mogućnost da se produži radno vrijeme do 23 sata, govorim za turistička mjesta, odnosno općine i gradove u turističkim dijelovima Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicom. Evo na početku da kažem da sam protiv donošenja ovakvog zakona, jer smatram da predstavlja loš kompromis do kojeg su došli predlagači, socijalni partneri i uputili nam zakon de facto da ga raspravimo zadnjeg dana zasjedanja, nekoliko sati prije ponoći. Još jutros smo na matičnom Odboru za gospodarstvo mogli svjedočiti razno-raznim prigovorima pojedinih predstavnika Gospodarske komore, Obrtničke komore i pokušajima predlagača da sa amandmanima pokuša još malo taj zakon popraviti. Ono šta u ovom zakonu i ono šta se definira u ovom zakonu ja bih rekao uz ove sve stvari koje smo do sada čuli uvjeta za obavljanje trgovine, zaštitnih mjera pri uvozu i izvozu, ograničavanja obavljanja trgovine i drugih stvari, ja smatram da se ovaj zakon bavi još jednom pojavom u hrvatskom društvu, a to je smanjenju deficita vanjskotrgovinske razmjene. Smatram da ćemo vođenjem ovog zakona dovesti do toga da se taj deficit smanji, a razlog je vrlo jednostavan. Zato šta najčešće u trgovini se prodaje roba uvezena, a ako želimo i statistički pogledati nedjeljom, znači prosječna nedjelja u Hrvatskoj ostvaruje oko 12% prometa prometa u trgovini. Znači četiri nedjelje skoro pola prometa mjesečnog u trgovini koje se ostvaruje tijekom nedjelje. Promet nedjeljom u prosjeku je također 50% veći u hipermarketima od prometa prosječnog sata u tjednu promet nedjeljom u manjim trgovinama otprilike 20% veći. Sve to skupa naravno kada se alocira na neke druge dane neće rezultirati time da baš bude 50% promet manji u trgovini, ali po nekim procjenama taj promet će biti 20-tak% manji. Danas, kao što sam rekao danas u zadnjem danu kvalitetne, odnosno rasprave u Saboru smo dobili ovaj prijedlog, malo pred ponoć ćemo ga raspraviti, sutra ćemo ga izglasati, a primjenjujemo ga 8 dana nakon usvajanja, osim u člancima 58. i 60. koje primjenjujemo s početkom slijedeće godine, a baš ti članci su po meni najkontroverzniji u ovom zakonu. Oni govore o radnom vremenu i izuzetcima u kojim djelatnostima se trgovina može i u kojim oblicima se trgovina može obavljati nedjeljom. Ima određenih stvari koje su meni neshvatljivi da uopće mogu biti u jednom ovako ozbiljnom zakonu napisani. Govori se od 1. lipnja do 1. listopada, te tijekom prosinca prodavaonice da mogu raditi nedjeljom. Poziva se na turističku sezonu iako znamo da klasična turistička sezona više u ovom smislu ne postoji. Turistička sezona, kolegice i kolege, traje tijekom cijele godine i nema tu kolegice Šuice, a meni će biti zanimljivo vidjeti kako će ona objasniti u Dubrovniku da recimo kada cruiser pristane u ožujku, u travnju, kada pristaju nedjeljama po tri, četiri cruisera, kako će objasniti prodavačima da ne mogu prodavati turistima robu i kako će objasniti turistima da nema nikakve ponude nedjeljom u gradu. S druge strane određuje se da benzinske postaje i prodavaonice na malo unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja mogu raditi bez bez ograničenja. Isto tako u nekim autokampovima i u nekim drugim, na nekim drugim mjestima. Ja smatram da bi bilo jako dobro zapamtiti kako danas izgledaju benzinske postaje, a kako će izgledati za godinu i pol dana. Danas u benzinskim postajama sigurno nećete naći kruh, mlijeko i neke druge potrepštine, ali nisam siguran da se ta ponuda u roku godinu dana neće proširiti i da naši ljudi neće koristiti mogućnosti da prodaju one stvari koje će u drugim trgovinama biti trgovinama biti zabranjene, odnosno neće biti moguće kupiti ih nedjeljom. Na kraju 65% ljudi u Hrvatskoj ima naviku kupnje nedjeljom. Da li će ti ljudi prestati kupovati nedjeljom, da li će naši građani početi kupovati više subotom ili drugim danima u tjednu? Nisam baš siguran. Mislim da će se taj dio ljudi usmjeriti i preko granice, na neki način mislim da će od ovog zakona najviše koristi možda imati susjedne zemlje u kojima će se trgovina nedjeljom moći odvijati. Na kraju nisam sklon prihvaćati prihvaćati zakone koji su doneseni kao plod određenog kompromisa. Da je ovaj zakon kompromis vidi se po tome da se ove odredbe ne primjenjuju kada i sve ostale iz zakona, nego će se čekati pola godine na njihovu primjenu. I na kraju smatram da takav zakon neće sigurno dovesti do onoga šta smo maloprije čuli da se uvede red u smislu plaćanja prekovremenih sati, izrabljivanja radnika, nego smatram da će taj zakon baš suprotno dovesti do toga da će da će broj prekovremenih sati se možda i povećati, da će se broj zaposlenih od ovih 260 tisuća u trgovini smanjiti i na kraju krajeva da neće biti nikakvih pozitivnih efekata u zapošljavanju, ispričavanju rada na crno po donošenju ovog zakona. Evo, na kraju krajeva ja se isto slažem da je možda bolje da zakon ne ide u treće čitanje jer vidimo da između dva čitanja 3 mjeseca je prošlo, imali smo dosta rasprava, dosta prijedloga, malo toga je prihvaćeno, zakon nije po meni ništa bolje nego što je bio u prvom čitanju i kao loš kompromis mislim da je čak još i malo gori i kao loš kompromis sigurno nije zaslužio podršku nas ovdje saborskih zastupnika. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo ja ću se većim dijelom svoje rasprave osvrnuti na ovaj dio koji nam je svima najzanimljiviji, dakle o radnom vremenu nedjeljom i blagdanom. Pitam se o čemu se ovdje zapravo radi. Ako se radi o brizi za radnička prava, prava na odmor nedjeljom, pitam se što je onda sa pravom na dnevni odmor, jer znamo da se u trgovini to itekako ne poštuje. Dakle, radnici u trgovini rade 10 do 12 sati na dan, za nekakve mizerne novce. Kada jedan menadžer radi 10 sati dnevno, on jako dobro zna zašto je otišao rano ujutro raditi i vraća se navečer, a ona radnica u trgovini to definitivno ne zna, jer joj je plaćeno kao da je radila 8 sati. Također se pitam, ako postoji briga za radnička prava što je onda sa onim radnicima koji rade na benzinskim crpkama ili za svakodnevni život neobično važnim trgovinama svijećama i suvenirima. Smiješno je obrazloženje da su iz ovog zakona izuzeti oni koji prodaju robu koja je nužna u svakodnevnom životu. Ja evo mogu reći, a vjerujem kao i većina građana Hrvatske, da ćemo svi skupa biti naprosto presretni što ćemo nedjeljom moći skoknuti, kupiti …/Govornica i suvenir, jer bez toga definitivno naše …/Govornica se ne razumije./… potrebe neće biti zadovoljene. Ograničenja koja Vlada će imati pravo staviti u smislu nekakvih nepogoda, rata i slično su po mom mišljenju posve dovoljna i nema potrebe ni za kakvim daljnjim restrikcijama, nego ima potrebe za jakim inspekcijskim nadzorom i adekvatnom plaćom za rad nedjeljom. Ja ću vam reći da radnici u zdravstvu se čak i otimaju kada dobiju svoj raspored dežurstava, gledaju koliko nedjelja imaju jer znaju da će im ta nedjelja biti više plaćena, jer znaju da će poslije toga dobiti slobodan dan koji će moći se odmoriti, biti sa svojom obitelji, koristiti za što god žele. Dakle, ovdje se očigledno radi o dvostrukim mjerilima, da će dakle za neke restrikcije vrijediti, a za one koji prodaju npr. svijeće i cvijeće neće vrijediti. Ne može me dakle nitko uvjeriti da se ovdje radi o jednakosti koja se spominje u ovom prijedlogu zakona, jer definitivno od jednakosti ovdje nama niti slova. Također se pitam tko će biti odgovoran za smanjenje broja zaposlenih u koji će vjerojatno nakon ovoga provode ovog zakona uslijediti. Još jedna stvar koju su kolege spominjali nepravedno je da postoji dvostruka kriteriji oko vremena. Dakle, u doba u one turističke sezona na moru vrijede jedna pravila, dakle onda smo otvoreni za rad i nedjeljom preko zime smo veći katolici od Pape. Meni je žao što nemamo ovdje podatke, jer nisam očekivala da će danas, nisam odnosno mogla biti sigurna da će danas biti ova rasprava kako se to sve na vrat nanos stavlja na dnevni red, pa nemam podatke o recimo turizmu u Baranji, zaprepastili bi se koliko je noćenja bilo, dakle već sada od početka godine dakle za jednu Slavoniju i Baranju ovaj zakon u turističkoj sezoni ništa ne znači. Također evo jednom riječju mogu zaključiti da ovakvi dvostruki kriteriji i licemjerje su razlozi zbog kojih se ovaj zakon se apsolutno ne može podržati. Još bih se samo kratko osvrnula na članke koji govore o zaštiti domaćeg proizvoda ograničenjem uvoda, antidampinške i kompenzacijske pristojbe, živo me zanima što će biti u provedbi ovog dijela zakona i hoće li to spriječiti onaj recimo dat ću jedan primjer silan značajan uvoz svinja iz Europe, odnosno iz svijeta, a naši seljaci svoju svinjetinu ne mogu plasirati na tržište. Hoće li se dakle to ovim zakonom zaista promijeniti? I evo neki su danas spominjali ovdje zviždače, na žalost ovaj zakon im daje određenu zaštitu no u provedbi sam gotovo sigurna da će biti malo onih ili nitko tko će se odvažiti zato što u ovom zakonu piše da ima to pravo prijaviti za korupciju, prijaviti nekakve nepravilnosti naprosto zbog jednog općeg stanja u ovoj državi kada je u pitanju korupcija. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Mislim da je važno podsjetiti se kako je ova tema rada nedjeljom uopće došla na dnevni red. Nekom je palo na pamet da radnice, dakle mahom radnice koje rade u trgovinama njihovi vlasnici trgovina ne plaća prekovremene sate i onda se neki genijalac sjetio, 'ajmo mi zabraniti taj rad nedjeljom i onda ćemo mi riješiti sva problem. Meni je sada palo na pamet, krivo sam rekla u prvoj rečenici, kasno je meni je sada palo na pamet da bi netko se mogao sjetiti i reći da se ne plaćaju prekovremeni sati, pa će se isto tako za pet, deset ili dvije godine naći neki genijalac koji će reći O.k. onda svi radimo samo osam sati. Od osam do četiri, jer ovo prekovremeno nitko ne plaća. Takve mjere ne rješavaju problem. Zabrana rada nedjeljom neće riješiti problem poslodavaca koji ne isplaćuju plaće i ne poštuju Zakon o radu. Kada sam govorila o toj temi u prošlom mandatu dva ili ne znam koliko puta tražila sam točno podatke od državnog inspektorata koliko je vlasnika trgovina kažnjeno zbog toga što nisu isplaćivali kazne. Oni mi kažu da oni baš nemaj podatke, jer imaju samo 100 inspektora i da su cijele godine naplatili 5 kazni. Karikiram, mislim da ih je bilo 17, a nama se smišljaju rješenja kolegica Bozan je u pravu potpuno licemjerna. Kao da vi imate temperaturu a idete liječiti tako da stavite gips na ruku. Jedno s drugim apsolutno veze nema. Drugo, u mom gradu u kojem sam rođena u kojem živim, turistička sezona traje 12 mjeseci, Grad Zagreb koji nosi četvrtinu stanovništva Republike Hrvatske, ni više ni manje nego 12 mjeseci. I ako je opravdanje da u turističkoj sezoni trgovine mogu raditi nedjeljom onda ja molim da se napravi izuzetak za Grad Zagreb kao što je kolega vrlo opravdano traže koji su uz obalu da im se produži sezona, jer ta sezona zaista počinje od Uskrsa na dalje, da to vrijedi za sve. Treće, čuli smo tu u raspravi da se kroz ovaj zakon proteže duh kršćanskog mentaliteta većinskog ovdje u Hrvatskoj. Ako je tomu tako zašto dozvoljavate rad nedjeljom trgovinama u prosincu. Prosinac je mjesec kada su svi više ili manje upućeni na svoje obitelji. Mi ovdje potičemo ljude da troše u prosincu, jel' to onda taj katolički kršćanski duh na koji se neki pozivaju u ovom zakonu. Licemjerje par exellance. I kolega Maras mislim da je pitao i neki i neki drugi koje je onda rješenje evo za nas koji radimo ovako do 9 i 35 navečer. Ja sam prije nekoliko mjeseci otkrila kupovinu kupovinu špeceraja preko Interneta. Preporučam svima ali time nažalost ne profitiraju mali trgovci, ne profitiraju lokalne trgovine nego upravo veliki trgovački lanci. Zahvaljujem. Hvala. I gospodin zastupnik Miljenko Dorić. A ujedno je prošlo vrijeme u 21,36 sati za prijavu od

ja ni za što ne krivim barem kad se radi o radnom vremenu vas državne tajnice. To je nerješiv problem, apsolutno nerješivo. Jedinstveni model prodavati zakonom je nemoguće, apsolutno nemoguće. Šta je sezona? Kolega je odlično rekao cruser koji stiže svaki dan, jedan, dva, tri u Dubrovnik u zatvorene trgovine da ne može turist kupiti u veljači hrvatsko odijelo, cipele, kravatu. Sramno. Dakle, kulturni turist, kulturni turizam ne ide uz otvorene trgovine a kupači idu uz otvorene trgovine. Ma koja je to diskriminacija, koja je to logika. Ja to ne mogu razumjeti. Dapače, kulturni turisti više troše, bogatiji su, od njih možemo očekivati da nešto više napravimo kada se radi o prodaji naših proizvoda. Međutim, to onemogućujemo. Prema tome, zaista to nije korektno. Počeli smo čak i povezivati pokrivenost uvoza izvozom uz rad nedjeljom. Ako je to moguće na taj način riješiti, pa gospodo onda je formula "zatvorimo trgovine" i samo jedan dan tjedno neka budu otvorene i riješili smo jasno naš debalans. Ali nije tako. Uopće nije tako. Jedino rješenje je da pozovemo sindikate u trgovini da se ujedine, da s Vladom sklope kolektivni ugovor, da nas riješe ovih jalovih i nepotrebnih rasprava. Do tada je prijelazni model najbolji model po mom dubokom uvjerenju da lokalnoj samoupravi prepustimo da i dalje odlučuje koje će trgovine biti otvorene a koje ne, na kom području, u koje doba godine, na koji način. To je kolegice i kolege jedino rješenje. Nemojmo centralizirati ovakve vrste odluka. Hvala lijepa. **Bebić, Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Dame i gospodo zastupnici, za večeras ćemo zaključiti rasprave, s time da sutra u 11 sati imamo glasovanje o svim ovim prijeđenim točkama dnevnog reda. I napominjem da imamo i organskih zakona gdje treba većina od 77 a imamo najmanje tri odluke dvotrećinska znači 102 i eventualno, vidjet ćemo šta će reći odbor sporazum SAD i Hrvatska eventualno. Znači, bilo bi potrebno četiri odluke donijeti dvotrećinskom većinom. molim klubove i zastupnike da sutra budu ovdje u 11 sati pa ćemo se nadam se u dobrom raspoloženju pozdraviti kako bi se išli odmoriti i otišli na zasluženi odmor nakon što popijemo neko piće jer treba održati tradiciju da se uz piće okrenemo prema moru i budućnosti ovoga ljeta. Hvala vam lijepa. Sutra u 11,00